poštovani narodni poslanici,

Kao što vam je poznato, ovu posebnu sednicu sazvala sam da bi se Narodnoj skupštini obratila NJegova Ekselencija, gospodin DŽang Deđiang, predsednik Stalnog komiteta Svekineskog Narodnog kongresa Narodne Republike Kine.Čast mi je da, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, pozdravim NJegovu Ekselenciju gospodina DŽanga Deđianga, kao i ostale članove delegacije Narodne Republike Kine. Pozdravljam i prisutne Pozdravljam i prisutne članove Vlade Republike Srbije, predsednicu Vlade Republike Srbije, generalnog sekretara predsednika Republike Srbije, kao i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji.Sada

Narodne skupštine Srbije, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar dan. Veoma mi je drago što prilikom moje zvanične prijateljske posete,

više vrede mali prijatelji nego rođeni brat. Kada dolazim u Srbiju, da se vidim sa vama, starim i novim prijateljima, osećam neizmernu bliskost, kao da sam u poseti rodbini.Ovom prilikom dozvolite da u ime Svekineskog Narodnog kongresa i naroda Kine, kao i u svoje lično ime izrazim najiskreniju zahvalnost i osobito poštovanje Narodnoj skupštini Srbije i svim prijateljima, poslanicima koji se dosledno zalažu za prijateljstvo Srbije i Kine.

Kineska poslovica kaže – valja jedanput videti nego 100 puta čuti. Ovo mi je prva poseta Srbiji, kada se nalazim u ovoj veličanstvenoj zgradi Doma Narodne skupštine, zgradi starijoj više od 110 godina, opipljivije osećam tugu i raznoliku istoriju Srbije punu legendi. Reka Dunav i reka Sava koje teku hiljadama godina dojili su marljivi i hrabri srpski narod. Civilizacije istoka i zapada se sreću i integrišu ovde i stvorena su važna dostignuća čovečanstva. U borbi za nezavisnost naroda za očuvanje suvereniteta države za srećniji život srpski narod tražeći i istražujući, prevazilazeći poteškoće mukotrpno, ali ne pokolebljivo napisao je svoju istoriju, puno potresnih priča i prelepe poezije. Nobelovac Ivo Andrić i otac naizmenične struje Nikola Tesla dali su izuzetne doprinose napretku civilizacije čovečanstva. Oni nisu samo ponos Srbije već svih naroda sveta. Poslednjih godina Srbija aktivno istražuje put razvoja koji odgovara njenoj situaciji, preduzimljivo razvija ekonomiju, poboljšava životni standard građana, čuva regionalnu stabilnost i u tome ostvaruje zadivljujuće rezultate. Nedavno, prilikom stupanja na dužnost predsednika Aleksandar Vučić je izneo da će Srbija obezbediti bolji i dostojanstveniji život za svoje građane. Takvo srce Balkana sad zrači novu vitalnost iz dana u dan, kao iskren prijatelj i pouzdan partner Srbije, kineski narod se raduje razvoju i napretku naroda Srbije i tako želi Srbiji da neprekidno ostvaruje još više i veće uspehe u izgradnji države. Prijatelji se u ne volji poznaju kao zlato u vatri, prijateljstvo Kina i Srbija ima dugu istoriju, narodi dve zemlje međusobno neguju specijalne emotivne veze i osećaje. Još u Drugom svetskom ratu kineski narod i narodi Jugoslavije hrabro su se borili protiv agresije fašista, istovremeno na istočni i zapadni front i trpeli su ogromnu žrtvu, dali važne doprinose. Godine 1955. Kina je zvanično uspostavila diplomatske odnose sa Socijalističkom federativnom Republikom Jugoslavijom.

reforma i otvaranje Kine prema svetu, uspešne razvojne prakse i iskustva naroda Srbije su bili dragoceni uzor za razvoj Kine. Nećemo nikada zaboraviti kada je 2008. godine veliki zemljotres u Venčuanu pogodio je

2014. kada je ogromna poplava pogodila Srbiju kineski narod deli isti osećaj i takođe je blagovremeno pružila pomoć u okviru svoje moći. Iz godine u godinu duboko prijateljstvo Kine i Srbije zrači novu vitalnost iz stare tradicije dubina i širina naših odnosa neprekidno se povećava. Međusobno političko poverenje Kine i Srbije se stalno produbljava. Srbija je prva zemlja koja je uspostavila sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Kinom u regionu centralne i istočne Evrope. Godine 2013. predsednik Kine Si Đinping i predsednik Srbije Nikolić su potpisali zajedničku deklaraciju o produbljivanju strateškog partnerstva Kine i Srbije i time su naši bilateralni odnosi ušli u brzu traku razvoja. Godine 2016. prilikom državne posete predsednika Si Đinpinga Srbiji, lideri dve zemlje su zajedno odlučili da naše odnose podignu na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva, što je presedan u visini bilateralnih odnosa Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope. Time je otvoreno novo istorijsko poglavlje prijateljske saradnje Kine i Srbije.Ove godine predsednik Nikolić i predsednik Vučić su zaredom posetili Kinu i tim prilikama predsednik Si Đinping je imao prijateljske susrete sa njima i postigli su važne konsenzuse o daljem produbljivanju tradicionalnog prijateljstva i međusobnog strateškog mehanizmi saradnje kao što su ekonomsko-trgovinski mešoviti komitet, Radna grupa za saradnju proizvodnog kapaciteta itd, dobro funkcionišu, a obim bilateralne trgovine i investicije je u brzoj ekspanziji. Saradnja u oblastima proizvodnog kapaciteta, telekomunikacije, izgradnja infrastrukture itd su u stalnom zamahu.Godine 2016. obim bilateralne trgovine Kine i Srbije je iznosio 590.000.000 dolara sa rastom od 8,2%, a rast bilateralne trgovine u prvih četiri meseca ove godine je čak premašio i 20% i Kina je postala najveći trgovinski partner Srbije u regionu Azije.Most na Dunavu, koji zovu Most prijateljstva Kine i Srbije, je prvi most koji je kineska kompanija izgradila u Evropi.Niz važnih projekata, kao što su pruga Beograd-Budimpešta, deonice autoputa E763, TE Kostolac itd, je u toku uspešne realizacije i postali

I dan danas pesma „A Bela, ćao“ se široko peva u Kini. Kineski film „Memorija sa južnog Pekinga“ je dobio nagradu za najbolje filmske ideje na 14. dečijem festivalu, film festivalu u Beogradu.Poslednjih godina dve strane su postavile niz mehanizama saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, nauke i tehnologije itd. Prošlog juna predsednici dve zemlje su lično položili kamen temeljac za Kineski kulturni centar u Beogradu. Poznati kulturni brendovi kao što su Vesela proleća, Sedmica kineskih filmova u Beogradu itd. su naišli na dobar prijem kod naroda. Uspostavljeni su Konfučijski institut u Beogradu, u Novom Sadu, a u više od sto osnovnih škola u Srbiji se predaje kineski jezik.Dana, 15. januara 2017. godine Sporazum o uzajamnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša je stupio na snagu. Srbija je postala prva zemlja u regionu centralne i istočne Evrope koja je ostvarila potpunu viznu liberalizaciju sa Kinom. Ključni razlog ostvarenog razvojnog skoka i bogatih dostignuća u prijateljskim odnosima Kine i Srbije leži u tome što dve strane strane dosledno međusobno poštuju i podržavaju i uvek se pridržavaju principa zajedničkog razvoja i prijateljstva koje traje generacijama.Prilikom ove moje posete Srbiji očekujem da detaljno razmenim mišljenja sa liderima vaše zemlje i prijateljima svih društvenih krugova Srbije i dalje intenziviramo prijateljsku razmenu između zakonodavnih organa dve strane i podstičemo stabilan i dugoročan razvoj naših bilateralnih odnosa ka još boljoj budućnosti.Dame i gospodo, dragi prijatelji, kineski narod je sa više od 5.000 godina istorije kulture dao izuzetne doprinose čitavom čovečanstvu. Kada ulazimo u modernu istoriju zahvaljujući vanjskoj agresiji zapadnih sila, Kina je postepeno postala polufeudalno i polukolonijalno društvo. Narod se nalazi u neviđenoj muci i nevolji.Godine 1949. kada je tek osnovana nova Kina, BDP Kine je iznosio svega 18,9 milijardi dolara, tj. 35 dolara po glavi stanovnika i bila je jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu.U poslednjih 67 godina, naročito trideseta godina od reforme i otvaranja prema svetu, Kina je ostvarila zadivljujuće uspehe. Od 18. plenarnog zasedanja Svekineskog narodnog kongresa 2012. godine,

to jeste ekonomska, politička, kulturna, društvena i ekološka izgradnja zemlje i stratešku postavku pod nazivom „četiri svestrana“, to jeste svestrana izgradnja imućnog društva, svestrano produbljivanje reforma, svestrano upravljanje državom, vladavine zakona i svestrano strogo vođenje partijom. Aktivno podstiče inovativni koordinisani, zeleni, otvoreni i zajednički razvoj zemlje.Socijalno-ekonomski razvoj Kine je dostigao nove uspehe. Godine 2016. BDP Kine je iznosio 11,2 hiljade milijardi dolara, a po glavi stanovnika više od 8.000 dolara. Međunarodna zajednica visoko ceni i divi se razvojnom uspehu Kine. Mnogi prijatelji iz drugih zemalja su veoma zainteresovani za razvojne koncepte, za razvojni put i razvojni modalitet Kine i često i često me pitaju za razlog ubrzanog razvoja i napretka Kine, a moj odgovor na to pitanje će biti tri tačke.Kao

i dugo je na vlasti jedne velike zemlje sa populacijom od više od milijardu i 300 miliona Kineza. Kine ujedinjujući celi kineski narod, savladavajući poteškoće i probleme, stvorila je neviđeno razvojno čudo u istoriji čovečanstva i dala je veličanstven i istorijski doprinos kineskoj naciji. Zato u insistiranju rukovodećeg mesta KP Kine leži koreniti razlog razvoja Kine, interes i sreća naroda i narodnosti Kine.Drugo, pridržavati se puta socijalizma sa kineskim karakteristikama. Polazeći Polazeći od domaće situacije i prakse i mudrosti iz stare kineske civilizacije, uzimajući prednost i jaku stranu istoka i zapada, Kina je pronašla svoj put razvoja koji joj odgovara. Insistiramo na svojem, ali nismo kruti, učimo od drugih, ali ih ne kopiramo. Činjenice dokazuju da je taj put prohodan, ispravan i dobar. Kineski narod je pun samopouzdanja na putu koji smo sami izabrali. Treće, pridržavati se sistema Svekineskog narodnog kongresa. Mi se pridržavamo toga da sva prava i ovlašćenja pripadaju narodu. Podržavamo i garantujemo da je narod vladar u Kini, od centralnog do lokalnog nivoa. Svetski narodni kongres čini pet nivoa sa ukupno dva miliona i 600 hiljada narodnih predstavnika, a od kojih je dva miliona i 500 hiljada izabrano na direktnim izborima, što je 95% svih delegata, a njih je biralo biračko telo od devetsto miliona birača. Svestrano unapređujemo vladavinu zakona i izgrađujemo jednu socijalističku zemlju

korenit politički sistem Kine, pruža čvrstu garanciju za jednu jaku i bogatu zemlju, za dobrobit naroda i revitalizacije nacije. Pod čvrstim vođstvom CKKP Kine, sa drugom Si Đinping kao srž, kineski narod sa punim samopouzdanjem i praktičnim stavom ulaže napore u ostvarivanju cilja 200 godina i kineskog sna veličanstvenog preporoda nacije. Dame i gospodo, dragi prijatelji, trenutno na međunarodnoj sceni se dešavaju duboke i složene promene. Svetska ekonomija se polako oporavlja uz duboko prilagođavanje. Pitanje razvoja još uvek je veoma ozbiljno.

Četiri godine do sada, izgradnja pojasa i puta se postepeno pretvara od ideje u akciju, od perspektive u realnost i postigla je obimne rezultate. Pre dva meseca Forum „Pojas i put za međunarodnu saradnju“ je uspešno održan u Pekingu. Predsednik Si Đinping je prisustvovao na svečanoj ceremoniji otvaranja i održao je govor koji je dobio široke pohvale međunarodne zajednice. Dvadeset šefova država i vlada, uključujući i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tri čelnika međunarodnih organizacija je prisustvovalo Forumu, a 1500 predstavnika iz više od 130 zemalja i 70 međunarodnih organizacija je učestvovalo na tom događaju. Na ovom skupu izneto je mnogo novih mera, kako za sinhronizaciju razvojnih strategija svih strana za izgradnju ekonomskog koridora, tako i za jačanje saradnje na velikim ključnim projektima itd. Naročito to što Kina dopunjuje fond „Puta svile“ sa sredstvima u iznosu od 100 milijardi kineskih juana zasigurno će igrati pozitivnu ulogu za svestranu revitalizaciju međunarodne saradnje za integraciju regionalne ekonomije i pomoći da proces globalizacije bude otvoreniji, uključiviji i inkluzivniji. Inicijativa „Pojas – put“ je poreklom iz Kine, ali pripada svetu. Kina je spremna da zajedno sa svim zemljama, uključujući i Srbiju, rukom pod ruku, zajedno podstiče nove rezultate u međunarodnoj saradnji

Razmena između zakonodavnih organa predstavlja važan sastavni deo međudržavnih odnosa. Gledajući na budućnost, Svekineski narodni kongres je spreman da zajedno sa Narodnom skupštinom Srbije, koristeći svoje specifičnosti i prednosti kao zakonodavni organi, još bolje servira razvoju međudržavnih odnosa, radi na realizaciji važnih konsenzusa lidera dve zemlje i da napravi put zajedničkog prosperiteta Kine i Srbije, još širi, još prohodniji, u dobrobit naroda dve zemlje. Prvo, trebamo zacementirati međusobno političko poverenje i da budemo dosledni prijatelji pod svim vremenskim uslovima. Politički odnosi Kine i Srbije na veoma visokom nivou predstavljaju bogatstvo koje je akumulirano dugi niz godina, što je takođe čvrst osnov za dalji neprekidan razvoj bilateralnih odnosa. Kineska strana je spremna da dalje intenzivira razmenu sa Srbijom na najvišem nivou i isplanira i vodi razvoj odnosa dve zemlje, polazeći od generalne situacije i sa strateške visine.Dalje intenziviranje razmena između vlada, zakonodavnih organa, partija i stranaka, lokaliteta itd, produbljava saradnju u svim oblastima. Dve strane treba i dalje međusobno čvrsto podržavati po pitanjima od vitalnog interesa i državnog značaja, neprekidno jačati stratešku i sveobuhvatnu prirodu kinesko-srpskih odnosa. Kineska strana će i dalje podržavati put razvoja koji je narod Srbije sam izabrao polazeći od svoje domaće situacije, podržavati napore Srbije u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svoje zemlje.

Drugo, trebamo ubrzati sinhronizaciju sopstvenih razvojnih strategija, produbljavati saradnju u zajedničkoj izgradnji „Pojasa i puta“. Srbija je veoma važna zemlja duž „Pojasa i puta“, takođe jer je prva zemlja u regionu Balkana koja je potpisala međuvladin Memorandum o zajedničkoj izgradnji „Pojasa i puta“ sa Kinom.Očekujemo da će dve strane, koristeći realizaciju rezultata sa foruma u Pekingu, postizati sinhronizaciju izgradnje „Pojasa i puta“ sa Strategijom reindustrijalizacije Srbije, osloboditi razvojni potencijal i povećati zajedničke interese. Trebamo koristiti prednost ekonomske komplementarnosti dve strane, prednost visokog stepena podudarnosti u razvojnim razvojnim strategijama dve zemlje, dalje povećati obim trgovine i ulaganja, podizati nivo ciljanog sklapanja industrije, unaprediti velike reprezentativne projekte, kao što su pruga Beograd – Budimpešta, „Železara Smederevo“, učvršćavati tradicionalnu jaku stranu saradnje u

održiv razvoj praktične saradnje Kine i Srbije, da sve strane praktične Kine i Srbije, da napravimo uzor i primerak za izgradnju pojasa i puteva. Treće, igrati vodeću ulogu, svestrano produbljivati saradnju „16+1“. Centralna i istočna Evropa je region sa najvećim razvojnim potencijalom u Evropi. Poslednjih godina saradnja Kine i zemalja centralne i istočne Evrope drži brz tempo razvoja, obim i dubina saradnje se stalno povećava i već je ušla u doba zrelosti. Kineska Kineska strana visoko ceni i podržava to što Srbija dosledno podržava i aktivno učestvuje u toj saradnji i kao domaćin uspešno je održala Beogradski samit lidera „16+1“. Očekujemo da će Srbija polazeći od svoje specifičnosti i prednosti, igrati još važniju i veću ulogu u toj saradnji. Dobro posluje kao nosilac centra za saradnju u oblasti saobraćajne infrastrukture „16+1“. Podsticati i voditi tu saradnju kako bi ona postala novi most za rast u saradnji Kine i Evrope.

zbližiti narode Kine i Srbije. Slične istorije i karakteristike naroda Kine i Srbije su pridonele narodima dve strane prirodnu bliskost. To je osnovni razlog i specijalna prednost dugotrajnih dobrih veza dve zemlje. Za konekciju i spajanje srca dva naroda trebamo uložiti dugoročne i stalne napore. Očekujemo da će dve strane dalje dalje unaprediti saradnju i razmenu u oblastima kulture, obrazovanja, tehnologije, turizma i sporta. Dobro iskoristiti Kineski kulturni centar u Beogradu kao novu platformu. Dalje, povećati obim razmene studenata. Podsticati što više građana dve zemlje da se međusobno posećuju kao turisti time produbiti međusobno upoznavanje kako bi naše tradicionalno prijateljstvo bilo još dublje, ukorenjeno u srcima naroda dve strane, da se prenesu sa generacije na generaciju. trebamo intenzivirati stratešku komunikaciju i koordinaciju, jačati kooperaciju u međunarodnim i regionalnim poslovima. Saradnja Kine i Srbije u međunarodnim organizacijama je izvrsna. Dve strane često blisko sarađuju po po važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima. Očekujemo da će dve strane dalje jačati stratešku komunikaciju i koordinaciju u tom aspektu. Zajedno promovišu liberalizaciju međunarodne trgovine i investicija. Odlučno se suprotstavljaju protekcionizmu, zalažu za izgradnju svetske ekonomije otvorenog tipa. Dalje, zajedno se zalažu za multilateralizam, podstiču izgradnju pravedno i ravnopravnog međunarodnog poretka na svetu i zajedno stvaraju sudbinsku zajednicu celog čovečanstva.Kineska strana razume zalaganje Srbije za evropski integritet i iskreno se nadamo da će Srbija što pre postati članica evropske familije.Dame juče smo predsednica Gojković i ja smo zajedno potpisali Memorandum o razumevanju između Svekineskog narodnog kongresa i Narodne skupštine Kine što je uspostavilo novu platformu za za efikasnije razmere i saradnje dva zakonodavna organa. Očekujemo da će dve strane koristeći ovu priliku aktivno intenzivirati prijateljske prijateljske razmene između parlamentarnih odbora i komisija, grupna prijateljstva i stručnih službi dalje ohrabriti poslanike dve strane da se razmenjuju u više oblika i na više načina i aktivno daju svoje predloge i sugestije i povežu ljude, podele informacije za unapređenje sve strane u saradnji Kine i Srbije. Dve strane mogu razmeniti iskustva u vezi upravljanja državom, poboljšati zakonski ambijent za bolju koordinaciju u političkim smernicama za sinhronizaciju strategija i uzajamnu korisnu saradnju i time pružiti više sjajnih tačaka i čvrstu garanciju za razvoj naših međudržavnih odnosa.Dragi prijatelji, danas su svi prisutni prijatelji poslanici eminentni ljudi svih klubova društva Srbije. Očekujemo da ćemo svi, koristeći svoju važnu ulogu i uticaj, dodati doprinosu napretku kinesko-srpskog odnosa i prijateljske saradnje. Iskreno ste dobrodošli da posećujete Kinu što češće. Poslovica Kine kaže: „U takmičenju sto brodova prvo će stići taj koji najmarljivije vesla“.

Poštovani narodni poslanici, zahvaljujem u svoje ime i u ime Narodne skupštine Republike Srbije NJegovoj Ekselenciji predsedniku Stalnog komiteta Svekineskog Narodnog kongresa, gospodinu Đangu Deđijangu na njegovom